**Bojan Đurić** Član 116., član 107. Nije sada vreme da detaljnije analiziramo o čemu je gospodin Vučič govorio, ali ja moram da reagujem na jednu stvar.Rekao je, kada se pojavila ideja dovođenja stranih eksperata napali ste to, obraćali ste se opoziciji kao najgori ksenofobi. Ja ne znam na koga je gospodin Vučić mislio. LDP, ja, među funkcionerima LDP među funkcionerima LDP sam kritikovao taj koncept. Nikada zbog toga što neko ko treba da dođe ima strani pasoš zato što nije Srbin. Možda neko jeste, u to ne ulazim. To onda treba precizirati. Mi smo kritikovali taj koncept zbog toga što to nije koncept. Jer ne možete da dovedete Dominika Štroskana, a da imate Vladu gde bi pola stranaka došlo na vlast, tako što je govorilo „njet“ MMF.Ne možete da dovodite potencijalne savetnike iz jedne i druge britanske partije, a da imate dve trećine Vlade koja se ne slaže ni sa ovim što je radila Margaret Tačer, ni sa onim što je radio Toni Bler. Teško da neko od nas, gospodine Vučiću, ne znam, opet, možda ima i takvih, previše situaciju predstavljaju crnom, ali u ekspozeu premijera piše da je gotovo cela srpska privreda u predstečajnom stanju.To je dosta težak opis, ja se sa njim slažem i ne mislim da je za to kriva samo ova Vlada u proteklih godinu dana. Ali, ako kažete – novo je vreme, nema više odgovaranja za tuđe dugove, smanjićemo radikalno subvenciju u Železnici, to je moglo da se uradi već ove godine. Teško mi je da u to poverujem, ako je Vlada juče donela odluku

mali proizvođač nameštaja, koji je privatnik, to gleda i vi ste rekli u jednom trenutku – oglašavaće se neko na televizijama, a to sve da plate proizvođači sokova ili kupci, na kraju plate pravi nameštaj, građani to kupe, plate porez svi u tom krugu, a onda taj novac ode „Simpu“ koji nije plaćao porez. Izvinite, to je smrt za ekonomiju. Siguran sam da se slažu i oni koji su došli u ekonomski deo Vlade, ali ne mislim da se slažu neki drugi članovi Vlade. Vi vrlo pažljivo birate koje ministre pominjete.

Kada budete želeli da replicirate, možete to učiniti ako ste ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, ili ako ste lično pomenuti, što i vi vrlo dobro znate.Gospodine Vučiću, izvolite. **Aleksandar Vučić** Želeo bih da odgovorim na ovo što ste rekli vezano za „Simpo“. Što se „Simpa“ tiče, želim da građani znaju da je „Simpo“ do sada imao 42% državnog kapitala i da je suština bila u tome, i tome su se suprotstavljali mnogi i u rukovodstvu „Simpa“, a „Simpo“ je naš najveći proizvođač i fabrika koja zapošljava najveći broj ljudi na jugu Srbije.Ne moram da vam govorim koliko bi katastrofalno za nas bilo da „Simpo“ prestane da radi, ali zato nismo želeli da dozvolimo da se taj novac, da se njima prvo ne dozvoli da plate porez, a sa druge strane da taj novac koji bi država „oprostila“, ili dala, ne bude uračunat ili ne bude konvertovan u državno vlasništvo, što znači da sada, to je napravljeno privremeno na pete godina, država će imati vlasništvo gotovo 65% „Simpa“, država postavlja menadžment, država donosi odluke, a ne kao što je to bio slučaj do sada, privatnici koji su bili većinski vlasnici „Simpa“. To je što se tiče „Simpa“ i to je važno da građani čuju i da znaju zašto je to. Ipak je to malo drugačije, jer to nije bilo reči o javnom preduzeću. Znači, drugačija je priča nego sa Železnicama i sa ovim drugim preduzećima.Što se tiče, pokušaću da budem u istom vremenu kao i vi, da ne bih zloupotrebljavao to i duže vreme koristio, dakle, što se tiče stranaca, ja mislim da je za nas važno da mi naučimo od ljudi iz različitih sfera društvenog života u mnogim zemljama od kojih imamo da naučimo.Razgovarao sam uživo sa Piterom Mendelsonom i on je, rekao bih legenda Laburističke partije Britanije i iz Blerovog i iz Braunovog perioda, čovek koji je tu stranku podigao 2009. godine svojim čuvenim govorom itd. Kada Kada se opredeljivao između Kembela i njega, opredelio se Bler za njega toliko važan, on je danas i lord, da sam ja iz jednog razgovora mnogo toga naučio.Ja se ne stidim da kažem da imam šta da naučim i od Mendelsona. Uveren sam da ovi drugi ljudi imaju mnogo toga iz oblasti finansija da nauče od Štroskana i mislim da treba da napravimo aranžman sa MMF i to vam otvoreno kažem, kao što vidite, ne stidim se.Sa se.Sa druge strane, mislim da to dovođenje stranaca nije se odnosilo na vas, nisam ni čuo vašu izjavu, oprostite što nisam bio dovoljno pažljiv, već za neke druge koji su konstatovali da je u pitanju nekakva patriotska stvar, kao da su manje patrioti oni koji bi doveli bilo koga od stranaca da nam na bilo koji način pomognu.Ja sam uveren da je učenje, obrazovanje i napredak svakog od nas i učenjem mnogo procedura i mnogo stvari koje nismo znali, kondicio sine kva non našeg napretka i time se ponosno ne stidim. Hvala najlepše. Replika Balint Pastor. Izvolite. Govorili ste o tome da je cilj Vlade i vaš, kao prvog potpredsednika Vlade da stvorite zdrav sistem.Pretpostavljam da ste aludirali na to da sredstava u budžetu nema toliko koliko bi smo mi svi želeli da bude. Tu se slažem,a li ako govorimo o zdravom sistemu, vi ste vrstan pravnik, onda treba da mislimo i na princip vladavine prava, koji je vrhovni princip i po našem Ustavu, a i EU, između ostalog počiva i na to m stubu i na tom principu.Mislim da bi smo trebali početi razgovarati o tome kako možemo poštovati ustavne garancije, vezano za Vojvodinu, da sredstava bude dovoljno za sve namene koliko je god to moguće, a ne da se ovaj problem koji je postojeći, gura pod tepih već godinama.Vi vrlo dobro znate da smo mi ove ideje zagovarali i u prošlom sazivu kada smo bili deo vladajuće većine. Znate da smo bili kažnjavani zbog toga, tada od strane naših partnera da smo mi glasali protiv budžeta za 2009. godinu u dogovoru sa SNS, a mi nismo postali deo vladajuće većine ni pre 13 meseci sa vama, nećemo to postati ni sutra.Zbog sutra.Zbog toga sam rekao da su ova pitanja izlizana i da je jednostavno teško i pokretati ta pitanja i zbog toga smo govorili manje o ovom problemu za ovih poslednjih 13 meseci, nego što smo činili u prethodnom sazivu. Treba da se razgovara, nije nije prirodno da jedina komunikacija na relaciji pokrajina-republika postoji između predsednika pokrajinske skupštine i predsednika Narodne skupštine.Treba da se razgovara i sa pokrajinskim ministrima

o zakonu o nadležnostima, o ne sprovođenju Zakona o javnoj svojini, o ne donošenju Zakona o finansiranju AP Vojvodine.Molim vas da razgovaramo o tim pitanjima, Pastor.)Završavam, o ovim pitanjima koje sam postavio gospodinu Tasovcu, jer su naše namere iskrene i dobre, ne sumnjam da su i vaše, ali treba dase razgovara i o tim pitanjima. Molim narodne poslanike da se drže Poslovnika, kada je reč o replici od dva minuta. Vi ste sada skoro tri minuta govorili.Reč ima Narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. vam gospodine predsedavajući.Mi smo, dame i gospodo čuli sada tridesetominutni ekspoze pravog premijera Srbije, gospodina Vučića i ne znamo po kom osnovu je govorio?Molim vas predsedavajući, iako je bilo korisno slušati, mislim čak mnogo sadržajnije od ekspozea premijera, zato što je u pitanju pravi premijer i čovek koji nosi svu odgovornost za buduće loše korake koji će se desiti.Dakle, desiti.Dakle, ja vas pitam, po kom osnovu se potpredsednik Vlade javio za reč i 30 minuta govorio, znajući da mi ne možemo da odgovorimo duže od dva minuta, iako je apsolutno u svim emisijama, u svim televizijskim, novinskim člancima Aleksandar Vučić. Valjda je malo, pa treba ovde 30 minuta bez osnova prozivati opoziciju i ne dati priliku da odgovore. Evo,ja sam samo pitanje postavio za 50 sekundi, a osnovni problem je što se vade stenogrami sa prošlih sednica.Zamislite, gospodine Vučiću, da mi vama izvadimo vaše stenograme od ranije, pa da ih čitamo ovde? To baš nije fina stvar, složićete se.

Vi ste onda sabrali tu i „Agrobanku“ koja je jedan predmetu okviru kojeg ima 17 ili 20 optužnica, pa onda građanima Srbije bacite brojku od 180.Ali, da ne bi ulazili u to, i tada sam vam rekao - ako mi grešimo ispravite nas i vi ste rekli – dostavićemo vam. Zbog čega? Ako grešimo, ispravite nas i dostavićemo vaše reči - lažete, uznemiravate građane Srbije i njihov mir, njihovu veru u moju nepogrešivost. To ste hteli da kažete.Tri hiljade ljudi ste pustili iz zatvora.

mi da odgovorim. Gospodin Vučić je u ime predstavnika Vlade govorio pošto premijer nije tu i po tom osnovu je imao pravo da uzme reč.Reč ima gospodin Vučić. Dame i gospodo narodni poslanici, moram da objasnim građanima Srbije. Oni koji nisu pravnici i ne moraju to da znaju. Udruživanje radi vršenja krivičnog dela nije sinonim za organizovani kriminal. Organizovani kriminal podrazumeva veći broj krivičnih dela, a udruživanje radi vršenja krivičnih dela je samo jedno u nizu krivičnih dela i seta dela koja spadaju u organizovani kriminal, a ni to čak nije istina. Imate optužnice podignute i za udruživanje radi vršenja krivičnog dela.Da li je fino ili nije fino, građanima ću još jedanput da pročitam, da čuju. „Gospodine Vučiću, rekli ste da je bolje u mnogim sferama, a ja vas pitam u kojim je to sferama bolje? Da li je bolje u pravosuđu, gde je nula optužnica podignuto za organizovani kriminal. Organizovani kriminal – nula.“ Organizovani kriminal, 180 optužnica je podignuto za manje od godinu dana. To je prava istina. Želim građanima Srbije da kažem da je pri tome 22 optužnice podignuto za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Želim takođe građanima da kažem 17 prevara, podnete su prijave za krivično delo pranje novca, falsifikovanje službene isprave, poresku utaju, kao i za tešku krađu, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materijala, teškog ubistva i odavanja službene tajne. Dakle, tek da građani znaju šta sve spada u organizovani kriminal i šta je sve država Srbija u prethodnom periodu radila.Što se tiče stalnih opaski da li sam imao pravo da govorim ili ne, a što vam smeta kada govorim? Zašto vam je problem kada govorim? Da li biste voleli to da niko nema pravo da odgovori? li biste voleli da možete sve vreme da govorite onako kako govorite, a da niko ne sme da vam kaže ništa? Pa, vi govorite o svim televizijama i o svim novinama. Tražiću sutra i dostaviću vam, i vama i javnosti, koliko gostovanja na državnoj televiziji Srbije je imao predsednik vaše stranke, a koliko sam imao ja od 1. avgusta prošle godine do 1. septembra ove godine i videćete da ta razlika u broju ili ne postoji ili je možda pretegla na drugu stranu. Druga je stvar što sam mnogima postao predmet opsesije, pa svuda govore o meni. Meni tone smeta. Ne smeta mi ni kada govorite takve loše stvari zato što građani Srbije znaju da one nisu istinite i zato što sebi u političkom smislu zadajete udarac kada na takav način govorite, jer ljudi znaju da to nije istina.Što se tiče intervjua po novinama, molim vas, prebrojte ih. Ustanovićete takođe da je vaš predsednik imao nadmoćnu prednost, ali nikada se u tome nisam utrkivao sa vama, jer nikada nikakve šanse ne bih imao. Nemam ni sekunde, ni minute, ni milione, niti bilo šta. Ono što imam to je ideja, to je vera, snaga i energija da nešto možemo da promenimo, a što vi ne možete da pobedite. Hvala vam najlepše.

Predsednik Vlade nama predlaže da se za članove Vlade izaberu određena lica. Ne vidim mogućnost da bilo ko drugi, osim predsednika Vlade, osim onoga ko je dobio mandat predsednika države da taj bude predlagač i niko drugi.Nama Vlada ne predlaže druge članove Vlade, nama gospodin Ivica Dačić, koji je dobio mandat, on je taj koji može da obrazlaže predlog i da brani predlog i nema drugoga,

Vlade.Nema nikakvih problema da o tome diskutujemo, da se složimo ili da se ne složimo, ali samo ta osoba može da bude predlagač i da polemiše sa narodnim poslanicima.Upravo zbog toga, gospodine predsedavajući, molim vas da vidimo, da ne pravimo ovde cirkus, da ne budu nenadležni ti koji diskutuju sa narodnim poslanicima, bez obzira na sadržinu razgovora svakog od tih koji su se do sada javili. Znači, ne ulazim u to, ali jedini predlagač je gospodin Ivica Dačić. Hajde da ga sačekamo, pa da nastavimo dalje da pričamo sa njim. Sve ostalo je u direktnoj suprotnosti sa Poslovnikom. U direktnoj suprotnosti je čak i sa Ustavom, jer, po Ustavu,

ali po članu 89. Poslovnika takođe članovi Vlade imaju pravo da učestvuju u diskusiji.Sada, ako vi želite jednostranu raspravu, da ne čujete mišljenje i članova Vlade, to je drugo pitanje. Prema tome, mislim da je mnogo korisnije

ministre koji su danas na dnevnom redu. Gospodin Vučić to nije i molim vas da prekinete sednicu. Dužni ste to po Poslovniku. Smatram da zaista nema razloga da prekidamo sednicu. Rasprava se može uspešno voditi.Ukoliko zaključim da rasprava ne bi bila uspešna, u tom slučaju bih prekinuo. Za sada ne vidim razloge.Narodni

jasno, Poslovnik određuje ko sve ima pravo da govori. Član Vlade ima pravo da govori kad zatraži reč i odmah dobije reč. Tako kaže Poslovnik. Molim vas, nema razloga da se oko toga zbunjujemo.Istovremeno, imajte razumevanje, jedno je Poslovnik, jedno su ljudi. Pogledajte ove mlade ljude oni su prvi put u Skupštini. Molim vas treba sedeti svo vreme. Da li je predlagač trenutno prisutan dok govori jedan član Vlade ili nije? On je u Skupštini, i u tom smislu nema razloga da se prekida sednica, a naravno da je vaša obaveza, razumem da smetnete imena ponekad sa uma, ali vaša je obaveza da omogućite da se na adekvatan, pristojan način, i u tome će vam sigurno pomoći svi odgovorni poslanici, vodi diskusija o onome što je za građane Srbije važno, a to je da se pruži šansa ljudima da dođu na svoja mesta i da Vlada radi svoj posao. Ako ga ne bude radila kako valja Skupština će to smeniti. Hvala. vam gospodine Markoviću, ali niste mi rekli po kom članu ste reklamirali povredu Poslovnika, ali u suštini ste rekli ono što sam i ja rekao. Prema tome, ne vidim da je povređen Poslovnik.Reč ima narodni poslanik Srđan Miković** Vidite, po pitanju diskusije gospodina Markovića, on je apsolutno u pravu kada se radi o Predlogu zakona.

članu 27, jer moramo da se staramo o primeni Poslovnika, a ovde se radi o odnosu Narodne skupštine i Vlade.O čemu se radi? Vi imate razne predlagače u Narodnoj skupštini. U nekim situacijama predlagač zakona je Vlada i normalno da tada predstavnik Vlade može da se javi kad god hoće. Imate i druge predlagače, znači, nije svuda predlagač Vlada. Imate negde gde je predlagač predsednik Vlade. Ovde nemamo da je Vlada predložila deo ministara, nego da je predsednik Vlade predložio sastav Vlade, i ukoliko je predlagač samo taj, a to je gospodin Ivica Dačić, može ovde da diskutuje.Nema nikakvih problema da razgovaramo o svemu, ali je možda onda bolje da smo o tome razgovarali na drugim mestima, a ne ovde na plenarnoj sednici, jer na plenarnoj sednici moramo da poštujemo ovo, a to je Poslovnik Narodne skupštine i Ustav Republike Srbije. Verovatno ima potrebe da o svemu ovome divanimo, biće prilike kada se budu postavljala pitanja članovima Vlade. Ali ovog trenutka samo gospodin Ivica Dačić je ovlašćeni predlagač i samo on može da se javi, i on može da se javi kad god hoće. Dakle, kada uđe u salu posle svake diskusije on može da se javi i ne može niko da mu oduzme reč, ali samo on, pošto je samo on predlagač. **Konstantin

Od početka rasprave prošlo je tri i po sata. Za tri i po sata ja sam video, a nisam se pomerio iz sale takve kreacije u politici jedne velike opozicione stranke, bivše velike, u redu, prihvatam da mi to zaista nije jasno.Ako smo na početku izgubili gospodine predsedavajući, sat i po, dva sata vremena tražeći da se obrate ljudi koji su kandidati za ministre, da se obrate ovom visokom domu, a sada tri i po sata nakon početka rasprave se ne dozvoljava članovima Vlade da se obrate ovom visokom domu, izvinite molim vas, o čemu se onda ovde radi?Kada ste u pravu? Šta zastupate? Kada neko ko je u ovom trenutku još uvek fizičko lice kandidat za ministra, se obrati, a da ne može da se obrati ministar. Molim vas, ovo mi nije jasno. Ovu lakrdiju moramo da prekinemo. Ovo je samo uvod odnosno nastavak dalje opstrukcije, nastavak slanja jedne veoma loše poruke građanima Srbije. Molim vas da to prekinemo i da nastavimo sa radom. pa vas molim da primenite odgovarajući član u reklamiranju Poslovnika. Podržavam vaše mišljenje u tom smislu i smatram da Poslovnik nije povređen, ali ne mogu uticati na poslanike da oni ne koriste pravo reklamiranja povrede Poslovnika.Reč

Izvolite. **Jovan Palalić** Nismo dobili informaciju gde je predsednik Vlade? Predsednik Vlade se obratio Narodnoj skupštini, bacio rukavicu, poslanicima opozicije rekao da jedva čeka sukob i političku borbu i otišao. Mi sada jednostavno smo zatečeni situacijom koja se posle toga stvorila. Važna je rasprava, bira se Vlada. Predsednik Vlade je taj koji treba da da obrazloženje i odgovore. Nemamo ništa protiv da se i drugi obrate predstavnici Vlade, ali predsednik Vlade je taj koji je ovde najavio raspravu i odgovore na sva pitanja. Prema tome, molim vas da date prvo taj odgovor da bismo dalje mogli normalno da radimo i da vidimo šta je razlog sprečenosti prisutnosti predsednika Vlade.

da će ovakva vrsta opstrukcije da traje dokle god bude trajala Skupština. Pošto vidim da je najveći problem da ja govorim, vidim da je to strašan problem, ne brinite neću da govorim sem ako bude nekakva replika, ni na koji način neću da govorim.Mogao je predsednik Vlade, a nije morao da ostavlja ni pisano ovlašćenje, ali ako je to najveći problem, ako iz svega o čemu smo govorili su tobože svi zabrinuti za to da li ćete da čujete i dobijete odgovor od Vlade, a na kraju vam ne treba da čujete i dobijete odgovor od Vlade, jer smo hoćete da dobijete od Ivice Dačića, a pre toga ste govorili kako

Ako ništa, govorio sam zbog građana Srbije, a ubuduće koristiću ovu govornicu samo da vam odgovaram, eventualno repliciram i ništa drugo.Mislio sam da je važno da govorimo o ključnim pitanjima, o ključnim stvarima za našu zemlju, da govorimo o tome pred celokupnim srpskim auditorijumom, da svi naši građani to mogu da čuju. Pošto vidim da nisam ja ovde, bila bi primedba gde je onaj koji tobože o svemu odlučuje? Kada ovde nije Dačić, onda je – zašto nije ovde Dačić? Šta god da je, da sam došao u svetlo plavom odelu bilo bi – što si došao u svetlo plavom odelu odelu umesto u nekom drugom? Mislim da su to građani Srbije videli. To vam je kao priča o strancima, kao priča o našim pametnim klincima koji su otišli van zemlje pa treba da se vrate u zemlju. Uvek će se naći Lajbnicov dovoljan razlog, da se nešto kritikuje i nešto napadne.Za to imam razumevanja i sam sam neretko grešio i na takav način se ponašao, ali uvek negde posle izvesnog vremena, pa čak i pred ponoć sami donesemo odluku – bolje da Srbija ima Vladu nego da je nema. Zato vas molim da prihvatite moje izvinjenje što sam uopšte govorio, a uveren sam da građanima Srbije nije smetalo to što sam govorio. Imaćete prilike da i u budućnosti dobijete odgovore.

Tražili smo da se drže konsultacije ili razgovori pre ovoga. U redu nam je da i danas, kad već toga nije bilo, o tome razgovaramo na sednici Skupštine. Ne ulazim u taktiku drugih stranaka, ne zanima me. Dakle, ne smeta mi da govori.

Taman smo krenuli nekakvim putem. Meni ne smeta da govori gospodin Vučić, zato što mislim da se time zapravo dokazuje između onoga što on govori i onoga o čemu govori gospodin Dačić. Ono što je ključna primedba LDP je da je politika buduće Vlade nekonzistentna i nekoherentna.

vaše izraze oduševljenja mojim prisustvom. Želim da vam kažem da sigurno nisam izašao radi obavljanja svojih privatnih potreba. Vlada Srbije ima i druge poslove. Osim ovoga, vode se razgovori i o nekim drugim veoma važnim temama. Izvinjavam se zbog mog odsustva.Isto tako bih zamolio sve one koji su tražili moje prisustvo u parlamentu, a ja jesam bio u parlamentu, da budu prisutni za sve vreme ovog zasedanja, jer ja više izlaziti neću. Ja mogu, ali pošto vi želite da budem prisutan, ja ću u skladu sa vašim željama i zahtevima sigurno udovoljiti svemu tome.Primetio sam da kako vam opada entuzijazam prilikom diskusija, da na kraju obično ostane svega nekoliko poslanika. Bio bih veoma zadovoljan da na kraju zasedanja bude isto ovoliko koliko ih ima sada.Koliko vidim, i dalje se bavimo tehničkim i poslaničkim pitanjima. Veoma sam srećan ako su to najveće primedbe koje imate na rad Vlade Republike Srbije. Ako je to primedba, evo ja sam se vratio i nadam se da vašoj sreći nema kraja. Hvala. povreda Poslovnika. **Srđan Miković** Prvo, član 107, zato što niste intervenisali kada nije poštovano dostojanstvo Narodne skupštine dok je gospodin Babić a činjenica je da se tada on izjasnio neposredno nakon moje diskusije, kada sam strogo proceduralno ukazivao na određene, hajde hajde neka bude, nejasnoće, da ne kažem kršenje Poslovnika, što mi je milo što je kasnije prvi potpredsednik Vlade potvrdio da sam u pravu i što je kasnije potvrđeno samim tim što je premijer

To je cela diskusija bila. Činjenica je da pre toga prvi potpredsednik Vlade, bez obzira što je to bilo neutemeljeno u Ustavu i Poslovniku, je oko pola sata govorio.

pričano, a za to nema podloge u Poslovniku, više zbog toga sam ukazao da se ne krši to.Svaki put kada neko od poslanika pretera 20 sekundi, već je ovde veliki problem zašto je preterao 20 sekundi u odnosu na ta dva minuta eventualne replike ili ukazivanja na povredu Poslovnika.Opet, s druge strane, imamo nekog ko nema pravo da govori i govori 25 minuta bez da bilo ko skrene pažnju da nema pravo ni na minut, a ne na 25 minuta. Ukoliko smo ove proceduralne stvari rešili, ukoliko se dokazalo da je moja diskusija bila u skladu sa Poslovnikom, zahvaljujem se.

„Simpo“ je dobio beskamatni, kratkoročni kredit od Vlade i iz tog novca isplatio juče, čini mi se, dugove koje ima prema republičkom PIO fondu. Neki drugi dugovi, recimo ona potraživanja koja ima Republički fond zdravstvenog osiguranja, nisu isplaćeni iz toga i dolaze u onaj deo preuzimanja vlasništva ili dodatnog dela vlasništva države, odnosno Vlade u „Simpu“. To nije moguće. To je ekonomski neodrživo, besmisleno.Republički fond zdravstvenog osiguranja nije država, čak nije ni državni fond u ekonomskom, a pogotovo nije u pravnom smislu. Oni osiguranici koji uredno plaćaju doprinose nemaju ništa od toga što neko drugi nije platio doprinose. Onda je država umesto toga ušla u vlasništvo „Simpa“. Makar da je „Simpo“ probao da nadoknadi dug nekim dušecima i noćnim ormarićima, to bi bila neka korist za srpske bolnice. Ovako nema nikakve koristi. Pri tom, nije privremeno zato što Dragan Tomić, direktor „Simpa“, javno izjavljuje da je ovo verovatno trajni aranžman, pošto nema ozbiljnih kupaca za „Simpo“. Zbog toga mi nije jasno šta je politika Vlade u ovoj oblasti. Zbog toga mislim da postoje ozbiljne pukotine.Slažem se da je Mendelson sve to uradio. Pre toga je možda bio još značajniji. Odredio je ko će voditi nove laburiste. Ali, njih trojica su uradila prvo jednu važnu stvar. Oni nisu samo na vrhu i nominalno promenili tu partiju, pa kada su izbrisali iz onog programa da je i dalje zalaganjem laburista državna privreda, podržavljenje, nacionalizacija, onda je to radila cela partija. Onda nije bila jedna politika na nivou Vlade, a druga politika, recimo, u ekspozeu kako je danas ovde, kaže se postepeno i odgovorno smanjenje državnog udela. To nije bila politika Britanije. Prihvatili su ono što je uradila Margaret Tačer, krenuli korak dalje. Govori se o automobilskoj industriji. Prihvatili su ono što je prelomljeno u Britaniji 1983-1984.

Jedina primedba koju imamo mi iz JS je obrazloženje ekspozea da je predsednik Vlade prvo trebalo da kaže šta je nasledio, da nije znao kako se puni budžet i koje su obaveze, da predsednik Vlade nije izmislio aferu sa aflatoksinom, a da je s druge strane uništena poljoprivredna proizvodnja za vreme ta tri meseca i da smo se svi bavili tom aferom, a nismo rekli poljoprivrednicima da su dobili 95% obećane subvencije. Da li je to malo ili mnogo? Možda je malo, ali na osnovu budžeta koji je bio onakav kakav je bio nasleđen je toliko.Da li će biti više sledeće godine? Naravno da će biti više. Da smo se bavili izveštajem šta smo nasledili, drugačija bi rasprava bila i drugačije bi bile sve ove afere koje su nameštene prethodnih godinu dana. Onda, afera kako je ministar prosvete kriv zato što je neka žena ukrala testove i iznela iz štamparije. To je udar na celu Vladu, udar na prosvetu, na đake, na studente itd.Oni koji treba da sarađuju sa Srbijom, oni vide kako sve vreme u Srbiji ima dosta problema, a da ti problemi nisu u tim razvijenim državama, a u stvari su to problemi bez činjenica i bez argumenata.Isto tako, u svom ekspozeu ste rekli da su prioritet nova radna mesta. Mogu da vam kažem, predsedniče Vlade, da je mnogo veće interesovanje u poslednjih 13 meseci za dolazak stranih investitora u Srbiju nego što je bilo ranijih godina. Napravio sam industrijsku zonu pre šest godina. Obišao sam preko 15 država. Gde god odem da ponudim nešto, oni kažu – okej, ali kada izvrše konsultaciju sa njihovim resornim ministrima, kažu – gde da dođemo kod vas, ovi vaši jedno pričaju kada dođu na sastanak ovde u našu državu, a kada se vrate u Srbiju, pričaju drugo.Danas

Danas sam video kolonu koja je sigurno preko 20 km, a da u toj koloni nije bilo 5% srpskih tablica, da su to tablice iz drugih država, a da ta vozila svraćaju u gradove pored auto-puta, nešto moraju da pojedu putnici koji se nalaze u tim vozilima itd. Šta to znači? Više ne postoji onaj strah velikih investitora iz Evrope. Ne postoji više ni onaj strah građana da li je problem proći kroz Srbiju i otići u neku državu. Ni ranijih godina nije bio problem, ali nisu verovali našim prethodnim političarima. Takva negativna etiketa je napravljena u Evropi Srbima, da smo mi i svi oni koji su prolazili kroz Srbiju išli kroz neke druge države.Gospodine predsedniče Vlade, kako doći do novih radnih mesta? Ne može ni Dačić, ni Vučić, kada odu u Italiju kod predsednika Vlade da dovedu nekog investitora, ne može ni Velimir Ilić, ne može ni bilo ko od ministara. Zašto? Neće taj predsednik Vlade da se složi i da kaže – idi na tu adresu, imam tu jednog investitora, vlasnika fabrike koji hoće da ode u neku drugu državu. To treba da radimo mi.Vi mi.Vi ste dobro uradili što ste napravili dobar program za investitore i to je jedna činjenica. Takav program ne postoji nigde u Evropi. Vi ste nam otvorili put, ali mi koji nismo na čelnim funkcijama moramo da radimo to što ne možete vi. To smo radili gospodin Saša Antić i ja.Saša, dok ja pričam, moraš da ćutiš, jer i ja isto ćutim kada ti pričaš.Obišli smo više država. Za godinu dana, bili smo četiri puta u Italiji. Bili smo u gradu koji se zove Vareze, Rim, Verona i idemo u Bari od 25. septembra do 28. septembra i sada želim da pozovem sve gradonačelnike iz Srbije, koji imaju industrijsku zonu, da se jave na adresu, znaju i moj broj telefona, da ih povedem. Za dva-tri meseca neću više imati lokaciju gde da dovodim strane investitore. Hoću da pomognem i drugim gradovima, drugim gradonačelnicima i da im kažem da to uopšte nije teško.Kako mi to radimo? Odemo u tu državu, ispričamo šta radi naša Vlada, da postoji stabilnost i kažemo – ovaj investitor je došao u taj i taj grad, molim vas, gospodine, ustanite i recite da li je tačno sve ovo što sam rekao, da naša država daje subvenciju do toliko hiljada evra, da dobijate papire veoma brzo, da u nekoliko gradova imate industrijske zone gde ćete dobiti besplatnu lokaciju? Jeste. Uvek, gde god smo otišli u neku državu, u neki grad, doveli smo novog investitora.Vlada Republike Srbije treba da da smernicu koje su to države, gde oni koji nisu visoki funkcioneri Vlade Republike Srbije, mogu da odlaze u te države i da nude ono što nudi Srbija. Srbija. Pronašli smo Italiju. Italija je u ovom trenutku najveći investitor u Srbiji i ima najviše investitora koji su već napravili fabrike, otvorili preduzeća, preko 600 i nešto.Nova destinacija je Grčka. Vodio sam privrednu delegaciju i bilo je nekoliko gradonačelnika sa mnom u Katerini. Zašto je nova destinacija Grčka? Zato što su u Grčkoj povećane poreske stope i da sve ono što je bila privilegija 50 godina kada su u pitanju investitori i vlasnici velikog kapitala u Grčkoj, toga više nema. Mi smo sličan i isti narod. Oni, kada im mi ispričamo šta im nudimo, jedva čekaju da dođu u Srbiju. Ja sam im poklonio dva hektara zemlje. Oni su nam dali hektar zemlje, nama poklonili kao gradu Jagodini, gde smo dobili još jednu destinaciju i izveli Srbiju na more. Izveli smo Srbiju na more pre dve godine u gradu koji se zovu Hrisopoli. Dobili smo četiri hektara zemlje na obali mora i taj gradonačelnik nam je to doneo kako izgleda projekat gde možemo da pravimo, da li će to biti turistički ili već ne znam koji kompleks. Budite sigurni da će taj objekat i ti objekti na ove dve destinacije da povuku poljoprivrednu proizvodnju iz Srbije. Jeste Grčka klimatski bolja država od Srbije kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, ali ne proizvode oni sve ono što se proizvodi u Srbiji.Ovo u Srbiji.Ovo je jedna poruka i molim vas da kada se obraćate i kada odgovarate na kritike, pa pitajte te koji kritikuju – šta oni predlažu u ovom trenutku? Šta je to što bi trebalo da bude u ovom ekspozeu a da vi to niste predložili?Gospodine predsedniče Vlade, takođe želim da vam kažem da gde god sam otišao u bilo koju državu, ni u jednoj državi nisam čuo nešto loše o našoj Vladi ili o predsedniku Republike Srbije, što nije bio slučaj ranijih godina.Sada godina.Sada želim da pozovem ove političare iz opozicije da ne idu samo na odmor na egzotična ostrva gde jedan dan košta od 5.000 evra - ja idem u Paraliju gde se jede giros od 1,70 evra i tamo možete da dobijete pravu informaciju kako to građani Srbije žive, ili tamo najviše, jer oni su neinformisani, odlaze u mesta gde odlaze šeici, boemi i kada dođu ovde, oni ne znaju da se ova država zove Srbija i da je ova Srbija imala veoma lošu prošlost u proteklih 10 godina, odnosno 12 godina, zahvaljujući tim i tim ljudima koji kritikuju sve vreme. Onda kažu – kako to da kaže Palma, kako to da kaže ovaj, itd?Voleo da neko ko je iz opozicije a kritikuje ono što radim, da mi kaže tamo gde je rođen koliko je dobio glasova i u ulici gde živi koliko je glasova dobio? To je pokazatelj kada vas neko prizna, kada vas priznaju vaše komšije, da li vi dobro radite ili loše.Šta je problem u državi Srbiji? Što ranije Vlade i raniji funkcioneri nisu znali šta su nam to prioriteti? Igrali smo se sa Evropom i sa velikim silama i ta igra nas košta skupo. Imali smo dva puta rat i bombardovanje od kojih nikada ne možemo da se oporavimo. Treba da znamo poruke koje nam oni šalju, da li te poruke treba prihvatiti ili ne.Želim da vam čestitam na borbi sa Hašimom Tačijem.

dremate.Gospodine Dačiću, niste ni svesni koju odgovornost imate. Isto tako, niste svesni šta ste to toliko dobro uradili za Srbiju. U ovom trenutku se to ne vidi u džepu običnog čoveka. Nije njemu povećana plata od juče i nije povećana penzija i nisu lekovi pojeftinili i nije besplatno školstvo itd, ali za dve, tri i četiri godine videti građani Srbije taj napredak i tu borbu koju ste vodili, predsedniče Vlade, naravno sa najvećom partijom u Vladi, sa SNS-om, sa Vučićem i Tomislavom Nikolićem.Jesam podržavao prethodnog predsednika Srbije. Nije čovek pobedio, ali je došlo vreme da predsednik Srbije bude iz Šumadije, što nikada nije bilo, i da predsednik Vlade bude iz centralne Srbije. Šta sam time hteo da kažem?Da me pogrešno ne shvate ljudi koji pripadaju nekim drugim nacijama, nikada me pogrešno ne shvate ljudi koji pripadaju nekim drugim nacijama, nikada bolja saradnja nije bila sa oblasti koja se zove Raška oblast, neko je naziva nekim drugačijim rečnikom, nikada bolja saradnja nije bila sa Vojvodinom, sa Mađarima, sa ostalim nacijama, nikada manje međunacionalnih problema nije bilo nego poslednjih godinu dana od kada ste vi predsednik Vlade. To je činjenica.Da li je to neka umetnost ili je vaše dugogodišnje iskustvo ili vetrovi, oluje koji su vas duvali poslednjih 20 godina? Mislim da niko od nas nema takvo iskustvo, jer vi ste bili i prvi čovek godina, kada je kriterijum, odnosno prvi, treći četvrti, bio veoma visok i velik.Danas sam siguran da je kriterijum veoma visok za ove ljude koje predlažete za buduće ministre. Neću govoriti o pojedincima,

bih sebi dao za pravo da razmišljam – e, teško onima koji nisu članovi tih partija, a gradonačelnici su u Srbiji i vode gradove. Ovaj kriterijum, siguran sam, će građani da ocene veoma pozitivno.Kad je u pitanju sport veoma je važna uloga ko predstavlja sport. Sport treba da predstavlja neko ko se bavio sportom i neko ko zna šta je sport, a ne neko ko je bio u šorcu samo kad je bio na regrutaciji kad je išao u vojsku, ili je potrčao kad ga je pojurilo komšijsko kuče, i on se razume u sport.

koji se spominje kao ekspert, niko nema pravo u ovom trenutku da ga kritikuje. Možda mu je na početku jedna izjava izletela, ali bože moj, čovek nije političar itd. Dajte Dajte da mu damo šest meseci i moramo da mu damo šest meseci da vidimo mere koje on predlaže i da li te mere su bolje od mera koje smo imali prethodnih godina i itd.Šta je važno gospodine budući ministre finansija? Važno je da mi ne menjamo poreske zakone svaka tri meseca ili svakih šest meseci. Na taj način ćemo uplašiti one koji žele da donesu kapital u Srbiju. Isto tako je važno da vi napravite mrežu i da cela Evropa zna da u Srbiji je najmanja bruto plata i da je manja od država koje su prezadužene, kao što je Italija najzaduženija država u Evropi. U Italiji je bruto plata 2000 evra, a u Srbiji 580, odnosno 620. Kad to kažete velikom poslodavcu, velikom vlasniku kapitala, njegova motivacija je mnogo veća.Isto tako, šta je bitno za strane investitore? Od sutra kad budete ministar finansija, pošaljete elektronskim putem se iz Srbije izvozi bez carine u Tursku, Rusiju i još u nekoliko država. Iz Italije pojedine proizvode u Rusiju izvoze gde je carinska stopa do 30%. Ona automatski trećinu od cene ima na osnovu uštede, jer neće platiti carinu kada izvozi iz Srbije. To ne zna 90% vlasnika kapitala iz Evrope.Šta još treba da uradite? Da jednom pođete i da budete član delegacije koju ja organizujem. Ne da bi vi naučili ono što ja radim, ali jednostavno takva poseta i takva organizacija dala je rezultat. Molim vas, kada budete izabrani, ako budete imali vremena,

On će nam dovesti još sedam, osam investitora i slične oblasti iz Italije, a da vi i, naravno, Vlada kažu u koje to gradove da idu.Neću se složiti sa onim gradovima gde kažu – naši gradovi nisu pored autoputa. Ne mora da znači da ti opština ili grad budu pored autoputa. Šta treba da uradiš da ga dovedeš u Srbiji i tri dana da mu ne daš da spava, da vidi da je Srbija i srpski narod najbolji narod u Evropi. Svako ko je došao sa sumnjom da li će uložiti ili doneti neki novac u Srbiju ili u Jagodinu ili u neke druge gradove, tri dana kada provede u Srbiji, ne vraća se u državu odakle je.Gospodine predsedniče Vlade, isto tako želim da vam predložim da krenete i da obiđete Srbiju. Srbija hoće da čuje ono što ste vi danas pričali, šta ste to radili u prethodnih godinu dana. Nemaju vremena svi građani da gledaju Skupštine i da gledaju ono što pričaju poslanici. Nažalost, dosta priča izgovorenih ovde u parlamentu nisu istinite i ljudima su dosadili termini koji se koriste u ovom svetom domu i šalje poruka kako sutra treba da se ponašaju mladi ljudi ili oni koji tek stasavaju, da postanu privrednici ili, ne znam, da se bave nekim drugim poslom.Ova vlada, prethodna,

slobodno kažete građanima šta ste nasledili, koje su obaveze, da je sve manje poreskih obveznika, a sve više korisnika. Kako doći do novih poreskih obveznika? Da li su to neka buduća mala i srednja preduzeća? To Sulejman Ugljanin i ja vrlo dobro znamo, jer je on bio gradonačelnik u gradu koji je bio najpoznatiji kao grad gde je bila najveća trgovina i proizvodnja teksasa. Zato gde god odem u neku državu vodim gradonačelnika Pazara sa mnom i već je napravio nekoliko poslova.Moram vam reći, to je veoma težak posao. Privreda i finansije su veoma teške delatnosti. I za porodicu, za jednog domaćina koji gleda uvek da budu zadovoljni svi članovi porodice, a da izmiri sve obaveze koje ima prema državi.Očekujem da će stara i nova vlada, novi ministri, nastaviti da rade punim tempom. Nemam ni jednu primedbu za odlazeće ministre. Isto tako, ne mogu da hvalim dolazeće ministre. Siguran sam da će oni da rade dobro, ali taj rezultat mora da bude vidljiv. Nekoliko ministara danas neće biti na funkciji gde su bili nekada. Nisam mogao da vidim obrazloženja, ali jednostavno, vi ste se bavili ocenom i procenom ko je kako radio. Samo želim, kao vaš koalicioni partner i kao JS koja nije koja nije tražila ni jedno ministarsko mesto. Vi ste mi nudili i gospodin Aleksandar Vučić mi je nudio da budem ministar pre 15 dana. Rekao sam ne. Ne zato što ne želim ili zato što se bojim, ali imam poverenje u vas i zato JS daje ovoj vladi poverenje u narednom vremenskom periodu. Reč ima predsednik Vlade Ivica Dačić. Samo sam hteo da upozorim, javio sam se malopre, da oni koji su tražili da budem u sali u to vreme nisu bili u sali. Ovde nije prisutan ni jedan šef opozicionog poslaničkog kluba, osim Dušana Petrovića. Da li vi tako mislite da delite lekcije drugima? Koja ste vi to neodložna posla imali, pa ste izlazili

Poštovani predsedavajući, čl. 106 i 107.Pre svega, smatram da nije u redu što mi niste dali reč. Premijer Vlade se obratio na način koji nije korektan, našem ali i ostalim poslaničkim klubovima.Poštovani klubovima.Poštovani gospodine Dačiću, vi ste mandatar Vlade i vi bi trebali da budete tu i mimo vašeg ekspozea. Mi smo došli ovde da kažemo šta ste vi loše uradili, kao Vlada, i šta vam zameramo i zbog čega ste vi prihvatili, na neki način, tu činjenicu time što menjate više od polovine ministara. Nisu poslanici dužni sve vreme da sede u klupama.Kolega me je zamolio 15 minuta, da bi popio vodu i kafu, a vi ste bili sat vremena dok je za to vreme govorio gospodin Vučić, vrlo planirano i dogovoreno, dakle, da bi uvukao ovu raspravu u noć i da naš šef poslaničke grupe danas ne bi mogao govoriti i da vam kaže sve ono što jeste činjenica za ovu Vladu, a da je to najgora Vlada posle 2000. godine.

Narodne skupštine.Mislim da ste, gospodine potpredsedniče, trebali da reagujete kada je predsednik Vlade uvredio poslaničku grupu DSS. U izjavi koju je rekao vrlo je grubo govorio o našoj stranci. Mislim da to nije korektno. korektno. Podržavali ste DSS kada je bila na vlasti, kada je zajedno naša Vlada napravila najbolje rezultate u prethodnom periodu i kada je u pitanju privreda i kada je u pitanju životni standard i vodila je jednu zaista realističnu politiku. Ovo što ste vi sada o nama rekli zaista je nekorektno i zaista ne može da se prihvati. A to da vi meni spočitavate da i sam ja prisutan bio ili nisam, svo vreme sam prisutan ovde, gospodine Dačiću. Imao sam jedan kratak telefonski poziv, izašao sam da ne bih pričao, minut jedan sam izašao iz sale da ne bih pričao u sali, jer se sada promoviše ovde ideja da se telefonski razgovori ne obavljaju u sali. Jedan minut. Ako je to nešto što možete da zamerite

od toga što ste verovatno hteli da nam spočitavate oko Kosova, oko EU, oko ekonomske politike, vreme će pokazati ko je bio u pravu i to vrlo brzo. To što ste vi prihvatili, naša stranka nikada ne bi prihvatila.

premijera, znači onoga ko nama predlaže sastav Vlade, i narodnih poslanika. U svakom slučaju kada budem bio u prilici da razgovaram direktno sa premijerom, normalno je da budem u sali. Istina je, ja sam u sali i u svakoj drugoj situaciji, kada gospodin premijer odgovara čak i drugim narodnim poslanicima, ne samo meni. Činjenica je bila, možda ste se zbog toga, gospodine predsedniče Vlade, obratili i mene direktno pomenuli, zato što sam upravo ja bio taj koji je ukazao na nelogičnost, na nelogičnost, da praktično onaj ko se ovde 25 minuta predstavlja kao pravi predsednik Vlade, obrazlažući šta će Vlada raditi i šta sve planira, taj nije bio u materijalu. U materijalu stoji da je predlagač sastava Vlade premijer, znači predsednik, Ivica Dačić. Imali smo situaciju da 25 minuta neko drugi preuzima ulogu predsednika Vlade. U tom smislu sam ja pitao.Nemam nikakav problem i ukoliko bi predsednik Nikolić dao mandat nekom drugom za sastav ovoga, ali ovog trenutka gospodin Dačić ima mandat da nam to predloži. U tom smislu sam očekivao

da premijer diskutuje sa svima. U tom smislu sam zadovoljan što su i svi drugi narodni poslanici u prilici da diskutuju sa gospodinom predsednikom Vlade. Hvala.

isto tako i sa gospodinom Mikovićem. Malo pre ste me prozivali da nisam prisutan u sali i smatrao sam da je veoma interesantno spomenuti da u tom trenutku ni jedan šef poslaničkog kluba opozicionih stranaka nije bio u sali. Ako je to uvreda, ja se stvarno najiskrenije izvinjavam zbog svega toga, ali to pokazuje da vi reagujete na ono kad vas neko kritikuje veoma oštro. Jeste li vi neke „svete krave“ ovde, koje niko ne sme da pita? Imate li zaštićeni položaj? Vi možete ovde svakome svašta da kažete.Znate dobro šta sam ja rekao, gospodine Šutanovac, nisam nikoga uvredio. Znate na šta se to odnosi, inteligentan ste čovek. Prema tome, govorio sam, a i vi takođe to dobro znate, da niko nema svojstvo zaštićenog.Molim

Sedim i čekam i još uvek nisam čuo ni jednu kritiku na rad Vlade, osim toga da li je po Poslovniku ili nije po Poslovniku. Rekao sam vam još jednom, niko nema nameru niko nema nameru da ovde glasa noću, da radi noću. Radićemo onoliko dana koliko smatrate da je neophodno.Od kad znam za sebe, vlast je glasala uvek protiv dvostruke rasprave, a opozicija je uvek tražila duplu raspravu. To ste tako i vi radili i to je nekako po inerciji. Ali, bez obzira na to, ja kao predsednik Vlade vam kažem - spreman sam da saslušam svaki vaš predlog, da čujemo svaku kritiku. Izvinjavam se zbog, možda, tona za koji mislite da nije dovoljno uvažavajući prema opoziciji, ali tu sam da čujem šta to nije dobro bilo u radu Vlade.Rekli ste da je ovo najgora Vlada od 2000. godine.

Ne očekujem da ćete vi ocenjivati, niti ćete glasati za nas. Onaj ko ne misli isto nije politički protivnik. Ne znam čemu te tolike žestine kada neko kaže drugačije mišljenje. Čemu tolike uzrujanosti, da sam ja nekoga ovde uvredio, da sam ja nekome pretio? Gospodin Stefanović kaže da ja prizemno

Mislim da nisam bio tako prizeman, verovatno, kada sam dizao ruke i glasao za vašu stranku. Verovatno sam tada bio svetski intelektualac zato što sam odlučio da vi budete na vlasti, a ne Koštunica i Šešelj. Verovatno vam tada to nije izgledalo prizemno.Prema tome, ako se već javljate da reagujete na neke moje izjave, onda stvarno i vi upotrebljavajte reči koje nisu uvredljive. Inače hoćete da imamo dvostruke aršine. Nikome od vas ne pretim, vi to znate. Nemam razloga. Nikome od vas ne branim da govori. Naprotiv, jedva čekam da me neko prozove i zahvalan sam mu i to radim već 20 godina. Ja sam se, ljudi, za ovo školovao. Kao što znate bio sam najbolji student u istoriji Fakulteta političkih nauka. Ako vi imate na to neke primedbe i mislite da to nije dovoljan kvalitet, nemam ništa protiv.Ali, neke diskusije koje sam čuo sa ove strane vaše, iz vaše stranke, nisu u skladu sa onim što je potpredsednik vaše stranke, Miodrag Rakić, rekao o novom dogovoru, o dogovoru o strateškim ciljevima. Sa kim to hoćete vi da pravite dogovor?

mislim da je vreme zaista da shvatite da je vreme Otpora prošlo. Vreme Otpora je bilo. Sada otporaši dižu revolucije po islamskim zemljama, čime prave veliku štetu našoj državi. Poslovnik ste vi pisali. Gospodin Konstantinović. Sve je bilo kako ste hteli. Sve ste analizirali. Možda ste analizirali i to kako da opozicija ima što manje mogućnosti da opstruira. To što ste zamesili, sada morate da pokusate, dok se ovo ne promeni.Sigurno nisam uticao na to ni kako se bira Vlada, ni da li i ko ima pravo da govori, ko nema pravo da govori. Tu sam i apelujem na vas da pređemo na jedan korektan razgovor i dijalog o temama, jer ko god da je sada na vlasti ili u opoziciji, ako mi ovako diskutujemo, pa da li mislite da je to preokret, što bi rekao Čeda Jovanović, preokret za Srbiju? li je to nešto novo? Da li je to ono što u nama rađa najbolje kvalitete iznosimo sada, ili nas narod gleda i šta kaže o svima

i o nekim stvarima želeo da razgovaram sa vama i razgovarali smo i o Briselskom sporazumu. Ne kažem da je to dovoljno, ne kažem da ljudi u Srbiji nisu skloni promenama, odnosno skloni su promenama sve dok to ne zadire u njihove interese.Ali, me ne možemo da idemo u promene ako to nije zajedničko mišljenje celog našeg društva. U ovom trenutku Vlada Srbije priznali vi to ili ne ima većinsku podršku građana Srbije

bez ikakvih stranačkih razlika. Ovde pred vama sede ljudi koje još nismo izabrali i oni se isto ne pomeraju odavde, možda su se neki i pokajali što su prihvatili slušajući šta se sve ovde priča i možda sebi postavljaju pitanje šta im je to trebalo. Lično mislim da podela vlasti, manje ili više vlasti je nebitno, hoćemo li drugačiju Srbiju ili nećemo. Slušajući sve ovo što danas pričamo čini mi se da nećemo ili moramo na silu.

Da li bi neko mogao da zamisli ovu politiku pre dvadeset godina, a nismo izgubili biračko telo. Znači, sve zavisi od lidera. Zato vas pozivam na razgovor, na dijalog, korektnost i izvinjavam se ako moje reči su bilo koga pogodile, samo sam želeo da napravim ironičnu konstataciju da vi niste prisutni, a mene ste kritikovali što nisam prisutan. Ali, eto neću se više javljati, možete slobodno da izađete. Hvala.